Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Da li neko želi reč? ima narodni poslanik Zoran Krasić. To se odnosi na član 217. To je ovaj član posle člana koji reguliše odobrenje za vršenje delatnosti. Mi smo morali da podnesemo amandman na ovaj član Predloga zakona, jer praktično sledimo sve one amandmane koje smo prethodno podneli, a tiču se onog osnovnog člana 214a. O čemu se radi? Lučki operater koji je u procesu privatizacije, odnosno u svojstvu transformacije stekao pravo svojine na celini i određenom delu lučke super strukture, i to je sad veza sa prethodnim članovima koji definišu i nekretnine i infrastrukturu.Šta se dešava sa promenom u stavu 1? Dodaje se tekst, kao i lučki operater iz člana 214. stav 5. ovog zakona, može da obavlja lučku delatnost i bez odobrenja iz člana 216. To je onaj član o kome smo dosta u prethodnoj diskusiji polemisali. Znači za njega se ne traži da ponovo ispunjava uslove i tu je to stečeno pravo.Mi tražimo da se ovaj deo koji se dopunjuje članom 33. Predloga zakona praktično izbriše, ali da se izbriše i drugi deo tog člana Predloga zakona koji pravi dopunu u stavu 2. osnovnog teksta ovog člana 217. gde se tekst ugovora o privatizaciji, kojima se stiče, zameni tekstom „postupke privatizacije na osnovu kojih su stekli pravo svojine na delovima lučke infrastrukture“ i sada opet se vraćamo na ono „ako je započet proces svojinske privatizacije posle 4. jula 2003. godine“. Znači, posle jula 2003. godine ne priznaje se. Pre toga, ako je započet postupak, priznaje se i na taj način se neko izjednačava sa nekim ko je neko pravo već stekao 2015. godine.Naravno, to sad ovako malo deluje i rogobatno i komplikovano da se objasni javnosti, ali oni koji imaju pred sobom ovaj tekst mogu da shvate o čemu se radi. Mi doslovno pratimo onaj naš prvi početni amandman koji se tiče ovog svojevrsnog oblika privatizacije i zato smo predložili da se briše član 33. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić, Nikola Savić i Zoran Krasić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. To je sad praktično član 225a osnovnog teksta. Sad da napravim vezu, kaže – odobrenje je neprenosivo. Misli se na odobrenje za obavljanje lučke delatnosti, da ono samo po sebi ne može da se prenese, odobrenje koje sadrži jedno parcijalno pravo da se obavlja ta lučka delatnost, ali onda se sad ubacuje novi stav 2. koji glasi – odobrenja se pribavljaju u slučaju statusne promene kod lučkog operatera imaoca odobrenja, to je bilo i u onom prethodnom tekstu, i dodaju se još neke druge odrednice. Šta je poenta ovoga? Poenta ove intervencije, koja se vrši na zakonu od strane predlagača, jeste da potpuno neovlašćeno ulazi u svojinske i druge statusne stvari lučkog operatera.Znate, ja sam i u načelnoj diskusiji skrenuo pažnju na jedan detalj. Imovinski status pravnog lica može da podleže prethodnom odobrenju ili prethodnom obaveštavanju ili naknadnom obaveštavanju ili obezbeđenju neke saglasnosti samo kod onih lica, kod društava kapitala, pre svega akcionarskih društava, koji obavljaju delatnost u oblasti bankarstva, osiguranja imovine lica i još nekim stvarima koje su po pravilu u nadležnosti Narodne banke Srbije, gde svojinska struktura utiče zbog kapitala sa kojim oni rade. Pre svega rade sa novcem, sa osiguranjem.Kod lučke delatnosti nema te strukture kapitala. Zašto? Lučka delatnost je pretovar, utovar, skladištenje i sve one prateće usluge za brodove koji pristaju ili koji posećuju luku itd. Znači, ne postoji nijedan materijalno-pravni razlog da neko ulazi u pitanje vlasništva kapitala, pošto je to već definisano u APR i pogotovo da se neko sa strane pita ili da daje saglasnost ili da se informiše i na drugi način. Dovoljno je informisanje zato što je po principu javnosti i celokupnog poslovanja Agencije za privredne registre, gde tačno stoji svojinska struktura svakog pravnog lica. Mislim da ste ovde izašli izvan okvira nečega što zakoni jednostavno dozvoljavaju. Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Vidite ovde ste pokušali da ispravite jednu grešku koja je postajala u osnovnom tekstu zakona. Ta greška je nastala praktično u februaru 2015. godine kada je rađena druga izmena i dopuna tog zakona.Međutim, napravljena je jedna greška. Ispravljajući tu grešku vi sužavate mogućnosti koje postoje u osnovnom tekstu i zato smo podneli ovaj amandman.Naravno, postoji neki princip ko može više, može i manje, ali mi smatramo da u ovom članu ne treba da važi taj princip, baš na protiv, treba da i dalje zadržite ono veće ovlašćenje koje odavno već imate i nemate potrebe sami da ga skraćujete.Ono što je neko, nekako to predstavio predlagaču, jeste da je to princip da se usaglašava ili da se ispravlja neka tehnička greška iz nekog ranijeg procesa, ovih izmena i dopuna. Ali, nije samo to, da vam kažem, nije samo to tim pre, što niste imali u vidu i ove izmene koje sada su predmet rasprave. Jeste li završili gospodine Krasiću? Zahvaljujem.Da li se još neko za reč? (Ne.)Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li se neko želi reč? Nenad Konstantinović. **Nenad Konstantinović** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo podneli amandman na ovaj član i on se praktično odnosi na član 227.Član 227.Član 227. predviđa koji je način da Agencija pokrene postupak za davanje lučkih koncesija i u tom članu 227. piše da se taj postupak davanja lučkih koncesija obavlja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Dakle, važno je da se sprovede u saglasnosti sa Zakonom o javnim nabavkama.Vi sada ovim članom koji mi želimo da promenimo, ponovo uvodite izuzetak i kažete – izuzetno Agencija može da pokrene postupak za davanje lučkih koncesija na predlog zainteresovanog lica, samo na osnovu pisma o namerama. pokušavate da zaobiđete postupak javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i da dodeljujete lučke koncesije samo na osnovu pisma o namerama, Agencija će sama da

koji potpuno urušavaju pravilo i princip da se koncesija može dati samo na osnovu Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu.Na taj način hoćete na mala vrata da uvedete mogućnost da samo neko na osnovu pisma o namerama, ko se dogovori sa Agencijom dobije lučku koncesiju. Dakle, ovo ne da sada krši transparentnost o kojoj smo pričali i gde je kolega Martinović na kraju meni dao dva neka ugovora koje sam ja pomenuo. Mi želimo sistem da a ne da dobijamo milost od vladajuće većine, da ako je milost njihova takva, oni nam daju neki ugovor ili nam ne daju neki ugovor. Dali ste mi dva ugovora, ali mi niste dali ugovor o angažovanju firme za rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici u Savamali. Pretpostavljam da i takav ugovor postoji.Dakle, mi hoćemo da se svi ugovori objavljuju na sajtu. Hoćemo da nema izuzetaka od pravila. Nemušto je obrazloženje sa jedne strane skupštinskog odbora, potpuno neverovatno, kaže ovaj amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Znači, jedan amandman koji želi da izbaci mogućnost izuzetka nije u skladu sa Ustavom. To znači da ceo zakon onda nije u skladu sa Ustavom, jer je pravilo ugrađeno ugrađeno u članu 227. i nema potrebe da postoji izuzetak od ovog pravila.Dakle, molim vas da pogledate još jednom ovaj amandman. Molim i predlagača da prihvati ovaj amandman. Nemojte na mala vrata da uvodite mogućnost da se lučka koncesija daje bez javne procedure, procedure koja stoji iza javno-privatnog partnerstva ili procedure koja postoji za davanje koncesija. Ne može samo dogovorom iza leđa javnosti i iza leđa građana.Sa jedne strane ovde se dogovore, ovaj da pismo o namerama i vi mu dodelite koncesiju,a onda taj ugovor ne sme da se objavi na sajtu, jer tobože kako kolega Martinović kaže, mnogo će da se opterete svi sajtovi ako bi sada stalno nešto objavljivali. Naravno da treba sve da bude objavljeno. Naravno da svaki ugovor treba da bude objavljen, jer se on tiče javnosti i građana ove zemlje. Naravno da to mora sistemski da bude rešeno. Naravno da bi trebalo i presude da se objavljuju i da građani mogu da vide ko donosi i kakvu presudu.To je način da se spreči korupcija u ovoj zemlji. Mislim da sa ova dva amandmana koja SNS ne želi da prihvati, u stvari ona ne želi da se bori protiv korupcije sistemske. Sve je magla što smo slušali u protekle četiri godine, ako vi ne želite da unesete u zakon sistemski način za borbu protiv korupcije. Zato ne želite da se donesu planovi integriteta kod političkih stranaka, zato ne želite da se objavljuju ugovori na sajtu, zato ne želite da mora da se poštuje procedura javne nabavke prilikom davanja koncesije.

Dobro, praviću se da nisam čuo. Neko ima stalnu potrebu da nešto dobacuje i da vređa, misleći da će time da ispadne pametan, ali ne smeta Ko?)Bezvredni ste vi da bi sa vama čovek vodio polemiku. Ne znam da li ste vi više politička stranka i ko vam je predsednik, tako da neću uopšte sa vama da se bavim. Vas ni vaši neće da slušaju, tako da što bih sa vama vodio polemiku.Hoću da kažem nešto što interesuje građane Srbije, prosto da ne bi bilo bilo kakvih nedoumica. Ovde se pojavi poslanik koga nema jedno dva meseca, apsolutno ne učestvuje u radu Narodne skupštine i onda mu neko kaže bilo bi dobro da se malo pojaviš, da kažeš da je SNS jedna kriminalna i lopovska organizacija, da sve što rade, rade loše, odsedi jedan dan u Skupštini, o svakom amandmanu priča jedno te isto, nije bitno što to u predlogu zakona ne piše, izmisli nešto, slaži, bitno je samo da što više puta izgovoriš reč SNS, da kažeš da je Aleksandar Vučić diktator, da je čovek koji je najgori predsednik Vlade u istoriji Srbije itd.Zbog građana Srbije, dakle, zbog građana, ne zbog kolega koji sede preko puta, a koji su inače takvi autoriteti da ni njihove kolege ne žele da ih slušaju, već pričaju sami sebi i sami sa sobom se svađaju i sami sebi nešto pokušavaju da objasne, dakle zbog građana Srbije. Nikakav akt milosti nije učinjen prema bilo kome. Ugovor o „Beogradu na vodi“ i ugovor koji je zaključen između Republike Srbije,

odštampaju te ugovore i dao sam ih gospođi Maji Gojković sa molbom da ih da gospodinu koji je maločas diskutovao i on je to u učinio.Dakle, nije to nikakav akt milosti. To svako može da uradi. I, ne trebaju nama amandmani onih koji su do 2012. godine upropastili Srbiju, nisu objavili ni jedan ugovor. Znate, do 2012. godine nije postojao internet i nisu mogli ljudi da objave ni jedan ugovor, ni jedan upravni akt, ni jednu sudsku presudu. Znate kada se pojavio internet u Srbiji? Kada je Vučić postao predsednik Vlade, od tada postoji internet. Od tada treba sve da se objavljuje na sajtu Vlade, a do 2012. godine, odnosno 2014. godine, nisu postojali ni računari, nije postojao ni internet, nisu postojale društvene mreže, nije postojalo ništa. Sve je bilo tajna. Od 2012. do 2014. godine maltene jelovnik predsednika Vlade, jelovnik ministara treba da bude na sajtu i da gospoda iz bivšeg režima mogu to da pročitaju.Šta hoću da kažem? I bez ovih njihovih amandmana, znači ne trebaju nama njihovi amandmani da bi Vlada Srbije objavila ugovore koji su od strateške važnosti za Republiku Srbiju. Ove ugovore koje sam vam danas odštampao, svaki građanin Republike Srbije koji ima internet može da pogleda, da pročita i da se upozna sa njihovom sadržinom, i za „Beograd na vodi“, oko koga ste pravili neviđene mistifikacije, kako je nešto tajno, ne zna se, ne zna se ko je investitor, koliko para, eno ugovor stoji na sajtu. Sa „Etihadom“ iz 2014. godine isto, muljanje, tajno, Vučić nešto sakriva, eno ga na sajtu Vlade.Ja bih vama odštampao i ugovor o „Železari“, ali ima hiljadu stranica. Šteta mi je da trošim toliki papir da bih ubedio jednog poslanika koji predstavlja samog sebe. Ovde u Narodnoj skupštini da trošim hiljadu stranica da mu štampam ugovore.Dakle, svi ugovori, svi ugovori, koje je zaključila Vlada Srbije i za „Železaru“ i za „Etihadom“ i na „Beograd na vodi“ nalaze se na sajtu Vlade Republike Srbije, ali ono što bi mi voleli da saznamo zašto do 2012. godine ni jedan jedini ugovor o privatizaciji u Srbiji nije objavljen? Kako je moguće da imate jedan aršin kada ste na vlasti, a drugi aršin kad ste u opoziciji?Nas zanima zašto dok ste bili na vlasti niste od 2001. godine kada je počeo proces privatizacije, pa do 2012. godine, objavili jedan jedini ugovor o privatizaciji bilo koje firme u Srbiji?Živo

bio objavljen ugovor za rekonstrukciju Doma za decu ometenu u razvoju u opštini Novi Bečej, gde je potrošeno dva miliona evra? Dom nije napravljen, odnosno taj tzv. dvorac „Heterlend“ nije renoviran, nego je i dalje ruševina. Ja bih npr. voleo i svi građani Srbije bi voleli da je na nekom sajtu objavljen ugovor za taj posao. Nije objavljen. Ali mi nećemo da se ponašamo na način kao što se vi ponašate.Dakle mi i bez vaših amandmana objavljujemo ugovore. Ne trebaju nama ljudi koji su do 2012. godine vodili Srbiju da nam kažu – objavite neki ugovor, ma mi to radimo i bez vas i svi su ugovori dostupni i za „Železaru“ i za „Beograd na vodi“ i za „Etihad“. I svaki budući ugovor od strateške važnosti za Republiku Srbiju biće objavljen na sajtu Vade Republike Srbije i nema ništa tajno, nema ništa što je suprotno interesima građana Srbije. Svi ti ugovori su omogućili ekonomski razvoj Srbije. Svi ti ugovori su omogućili da imamo suficit, a ne deficit budžeta. Svi ti ugovori su omogućili da imamo rast BDP. Svi ti ugovori su omogućili da imamo drastično smanjivanje stope nezaposlenosti. I dalje je visoka, ali je mnogo manja nego u vaše vreme i nemamo mi šta da krijemo. Samo bi ludak krio ugovore koji su doneli dobro građanima Srbije.Krije se nešto kada otpuštate ljude sa posla. Kada 400.000 ljudi ostane bez posla normalno je da sakrivate ugovore. Krije se kada date dva miliona evra za decu ometenu u razvoju, a doma za decu ometenu u razvoju nigde. To se krije. To razumem.Ko da krije ugovore koji su omogućili da budemo jedna od najprosperitetnijih država u Evropi uprkos teškoj ekonomskoj situaciji koju smo nasledili od vas? Dakle, ne da hoćemo da objavljujemo ugovore, pa u našem je interesu da objavljujemo te ugovore. Ti ugovori donose poene SNS i ne trebate vi to nama da kažete. To znamo mi sami. Svi ti ugovori koje je zaključila Vlada Republike Srbije doneli su dobro svim građanima Srbije.To što vama smeta, to što vi niste umeli da uradite ono što je uradila Vlada koju predvodi SNS to je vaš problem. To što ste vi pojeli 12 godina života građana Srbije, to je nesreća svih nas, ali mi se ponašamo suprotno od vas. Svaki ugovor koji je zaključila Vlada, svaki ugovor je dobar za građane Srbije i svaki ugovor se nalazi na sajtu Vlade Republike Srbije. Nije nikakav akt milosti, samo treba imati malo dobre volje, malo slobodnog vremena, a vi ga hvala Bogu imate, vidim da ste non stop na društvenim mrežama, imate dobru internet konekciju,„Vaj faj“ je ovde slobodan, slobodno možete da uđete na sajt Vlade i svaki ugovor i za „Železaru“, „Etihad“ i „Beograd na vodi“ sve to možete da pročitate. Ništa nije tajna.

ste bili da opomenete prethodnog govornika. Znam da on ne zna i nije imao ko da ga nauči, ne kaže se – ometenu decu, već – decu sa posebnim potrebama i molim vas da opomenete prethodnu neznalicu da ne vređa time decu sa posebnim potrebama. Hvala.

Kolega Martinović je, pravo da vam kažem, šetajući serijski prekršilac člana 107. stav 2. i otprilike kada vidim da se javio za reč već imam reakciju kao moj kolega Bošković kada se za reč javi kolega Atlagić koji zna da će da reklamira član 106, pa tako ja znam da će kod kolege Martinovića u pitanju biti član 107. stav 2.Kako se javio za reč tako je počeo – lažov, lopov, kriminalac, lažov, lopov, kriminalac, lažov, lopov, kriminalac. Nije on kriv, predsedavajući. On može to da radi. Krivi ste vi što mu to dozvoljavate.Meni ste juče ekspresno oduzeli reč, isključili mi mikrofon. NJega ste pustili osam minuta da vređa, da evocira uspomene o bivšoj, bivšijoj i najbivšijoj vlasti i mislim da nam nema ovde konstruktivne atmosfere za rad dok se jednom svi ne dogovorimo da treba da prestanemo da evociramo uspomene iz prošlosti i da jedni drugima prebacujemo šta je bilo, nego da se okrenemo već jednom budućnosti i da pričamo o temama.Ponovo, nije kolega Martinović ništa kriv. Odgovornim smatram predsedavajućeg, u ovom slučaju vas, što mu dozvoljavate ove tirade i što mu ne isključujete mikrofon kao što znam da ste sposobni da uradite, pošto ste to juče uradili u mom slučaju ekspresno. Hvala. Gospođo Stamenković, ja vašu povredu Poslovnika takođe nisam razumeo. Nisam čuo te izraze da je kolega Martinović rekao. Samo je odgovarao na diskusiju koju je imao Nenad Konstantinović.Ovde se juče pronela i iz vašeg poslaničkog kluba konstatacija da sam ja vama oduzeo, a nisam vam oduzeo reč.Ta sama reč.Ta sama činjenica govori o tome koliko vi zaista i na koji način shvatate rad parlamenta i ja bih skrenuo pažnju poslanicima iz poslaničke grupe DJB da na dnevnom redu nije Poslovnik nego zakon i ako žele da se jave i učestvuju u radu Narodne skupštine neka čitaju zakone. Naravno, dobro je da pročitaju i

To objavljuju pa se izljube još sa decom. Hvala Bogu, Srbija je mirna i stabilna država i ne razumem takve konstatacije.Po

uporno pokušavam da reklamiram Poslovnik po različitim članovima. Sada je prekršen član 106. stav 1. gde govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Diskutovali smo o amandmanu gospodina Konstantinovića i zaista, uvaženi kolega, šef Poslaničke grupe SNS, u dva navrata, u relativno kratkom vremenu, u prvom je

dužno poštovanje političke opcije koja je nekada bila na vlasti, za koju ja pouzdano znam da ima fenomen i anterogradne i retrogradne amnezije, jer se oni ne sećaju ni šta je bilo davno, ni šta je bilo skoro.Ja vas molim, kolega Martinoviću, nemojte zbog nas koji hoćemo da radimo, da više na to ukazujete. To je svima jasno, i u ovoj sali i van ove sale, hajdemo malo da radimo. To je jedna baš kolegijalna molba, jer gubimo dosta vremena, a dokazali smo to i to svi znamo. Eto. Hvala. Tako da tu nema ni govora.Da li želite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni? (Ne.)Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite. predsedavajući.Član 107. grubo je narušeno dostojanstvo Narodne skupštine od strane gospodina Milojičića, ali ono što je bitnije grubo su povređena vas molim da ih obuzdate, molim vas. Jako je važno. Grubo su povređena osećanja i građana Srbije i hiljade i hiljade dece sa smetnjama u razvoju od strane gospodina Milojičića, koji se na najmizerniji mogući način poigrao sa osećanjima dece sa smetnjama u razvoju i uvredio ih. I da ima imalo morala, izvinio bi se sada momentalno svoj deci u Srbiji sa smetnjama u razvoju.Dakle, on nije negirao da je došlo do krađe, do pljačke „Heterlenda“, izgradnje doma za decu sa smetnjama u razvoju. Nije negirao da je došlo do najmonstruoznije krađe, već mu smeta kako je gospodin Martinović definisao pojam dece sa smetnjama u razvoju.Ponavljam, da ima imalo morala, kao što nema, momentalno bi se izvinio i razmišljao da podnese ostavku, dakle. Ali, ja sam navikao, ja znam da on nema morala i da ga to ne zanima.

sada ovako. Pošto vidim da ovde poslanici ne žele da vode raspravu o zakonu, nego o Poslovniku….(Radoslav

poslanici, hoćete da me pustite da kažem nešto?Pre nego što nastavimo dalje sa radom, da se vratim na početak. Govorio je kolega Konstantinović o svom amandmanu. Posle njega se javio Aleksandar Martinović i rekao da taj amandman, nema potrebe za tim amandmanom, zato što Vlada RS objavljuje sve ugovore koje zaključi, a onda se namerno krenulo u povrede Poslovnika da bi se potpuno izbegla tema dnevnog reda.Ako je neko reklamirao Poslovnik, pošto sada dobacuje i meni, da kaže da su to lica sa posebnim potrebama i da je uvreda za njih što ih naziva licima ometenim u razvoju,

da se što više politizuje ova rasprava, tj. da se poslanici što više javljaju za reč, da bi bili pred kamerama i pravili ovde u Skupštini jedan cirkus.Tako da, više neću da tolerišem ni u jednom jedinom trenutku, da bilo ko zloupotrebi pravo na prijavljivanje po Poslovniku, iz koje god poslaničke grupe da dolazi, i kakvo god )Zahvaljujem se na ovim podrškama.Nema više prijava za reč po Poslovniku, nema.Da nema.Da li neko želi po amandmanu ili ne?Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite. jer jednostavno, očigledno da predlagač amandmana, ne samo što nije vodio računa o tome šta piše, već ni o tome šta pokušava da derogira sa ovim predlogom za brisanje stavova od 5 do 9.Naime, predlog za brisanje stavova od 5 do 9 ovog člana zakona bi bio potpuno suprotan Zakonu o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, a podsetiću predlagača da je taj zakon donet još 2011. godine. Tako da, ne razumem uopšte, osim potrebe da se dobije još neki minut za nekakvu politikansku priču u svemu tome, u ovom delu praviti, ja to zovem higijeničarski amandman, briše se.Nekad „briše se“ ima svoju svrhu, ali u ovom trenutku apsolutno nema nikakvog niti osnova, niti svrhe da se ovako nešto predlaže, jer u krajnjem slučaju bi se imao primeniti Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, tako da je potpuno besmisleno ovakav amandman, da ne kažem da je i ocenjen kao amandman koji nije u skladu sa Ustavom i zakonodavstvom Republike Srbije.Da li treba predlagača ponovo podsetiti da su upravo u vreme kada su oni bili deo vladajuće koalicije u Zakon o javno privatnom partnerstvu doneli ovakvu odredbu. Sad ne razumem promenu takvog stava kada je u pitanju mogućnost da ono što nije pokrenuta odgovarajuća procedura za javni tender, da onaj ko je zainteresovan može sam da pokrene inicijativu za dodelu koncesije. Otkud sad odjedanput takva promena? Šta je to? Jel oni znaju šta su oni radili, kako su muvali, kako su mućkali, pa bi sad iz tog razloga, odjedanput im proradila savest da se to zaustavi?Ne vidim nikakvog prostora za tako nešto. Potpuno je jasna odredba i Zakona o javno privatnom partnerstvu i Zakona o unutrašnjem plovnom putu i lukama i mislim da tu nikakvog prostora za bilo kakvu nejasnoću nema. Nejasnoće očigledno samo pokušava deo opozicije, koji se potpuno nekonstruktivno ponaša u ovom delu, ne vodeći računa o interesima građana Srbije, da jednostavno dobije neki minut ili dobije neki sitan poen, ne računajući na to postoje ipak oni koji mogu da proprate šta rade i šta predlažu.Kad sam se već javio za reč, želeo bih da podelim sa vama jedno svoje saznanje, a to je da je u stvari Donald Tramp, kada je video da gubi od Hilari pre neki dan, smislio način kako da na današnjim izborima, odnosno jučerašnjim izborima pobedi, a to je da isfinansira put nekim baksuzima da izmalerišu Hilari i njenu kandidaturu i u stvari Donald Tramp je kriv za to što su neki učestvovali u izbornom štabu Gospodine Komlenski, izbori u Americi jesu jako važni, ali su njihova unutrašnja stvar, tako da vas molim da to.Otkud

Hvala, poštovani predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, sve smo čuli u prethodnim raspravama po Poslovniku i u izlaganju kolege Martinovića, samo nismo čuli zašto SNS uvodi izuzetak ovim članom i kaže - da Agencija može da pokrene postupak za davanje lučkih koncesija na predlog zainteresovanog lica na osnovu pisma o namerama, a ne poštujući ovaj zakon i član 227. u kome je propisano da po Zakonu o javnim nabavkama mora da se dodeljuje lučka koncesija i po Zakonu o privatnom i javnom partnerstvu.Dakle, odgovorite nam na pitanje – zašto na mala vrata uvodite mogućnost da se zaobiđe Zakon o javnim nabavkama i Zakon o privatno javnom partnerstvu prilikom davanja lučkih koncesija? Mi smo protiv toga. Poštujte zakon koji ste i sami doneli pre dve godine. Takođe, poštujte i to da građani ove zemlje žele da znaju šta vi radite i da sve mora da bude objavljeno ako želite da se borite protiv korupcije. Hvala. Po amandmanu, polako, prvo narodni poslanik Saša Radulović. Po amandmanu, izvolite. Hvala.Mi ćemo naravno podržati ovaj amandman i ova pitanja su ostala i dalje neodgovorena. Bilo bi dobro da ministar odgovori beži od toga kako je to urađeno Zakonom o javnim nabavkama i o koncesijama i pravi se ovo jedno nakaradno rešenje.Drugo, zbog čega ponovo transparentno se ne prihvata, jer ovde ne piše samo „briše se“, kao što je kolega napomenuo, nego kaže – Agencija dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, srednjoročni plan iz stava 1. ovog člana sa jasno iskazanim procenjenim ekonomskim efektima sprovođenja planiranih ugovora o koncesijama i traži da se ona objave na internet stranici. Ovo je transparentnost. Znači, ako se zaista zalažete za borbu protiv korupcije i da sve bude javno i transparentno, ovo bi moralo tako da bude, jel, moralo bi da bude objavljeno.Što se tiče ove čitave priče o tome kako Vlada sve objavljuje, to naravno nije tačno. Ugovor sa „Er Srbijom“, bilo je pet ugovora, Vlada je objavila samo dva, tri su ostala sakrivena. Onda, pored toga, i ugovori koji su naknadno potpisani, a potpisivani su između „Er Srbije“ i beogradskog aerodroma, kojim je aerodrom značajno oštećen, ni oni nisu objavljeni. Tako da, priča o transparentnosti zaista ne stoji. Mi bi voleli da to bude tako kako bi mogli da pohvalimo Vladu. Tako da, pozivamo Vladu da to i uradi, znači da objavi sve Uglavnom se objave krovni, a oni detaljni u kome u stvari jeste suština se ne objavljuju. Tu praksu bi morali da napustimo.Jedan primer je, do sam bio ministar u Vladi, mi smo objavljivali svakog meseca za prethodni mesec tačno koliko je novca potrošeno, kome je otišao novac, spisak pravnih i fizičkih lica, okačili sve ugovore. Tako da, pozivam Vladu da to uradi, jer u vreme dok sam bio ministar nijedno drugo ministarstvo nije htelo da prati to što smo postavili kao standard transparentnosti.Znači, da se vratim nazad. Ovaj amandman ne govori samo o tome da ne pravimo specijalan slučaj i da se ne zaobilazimo Zakon o javnim nabavkama i o privatno javnom partnerstvu, nego i da se uvede transparentnost, jer se ovi planovi, srednjoročni o koncesijama, kao i u ekonomskim efektima, javno objavljuju kako bi svi građani to mogli da vide i kako bi takođe onda opozicija mogla da podrži jedan transparentan i dobar rad Vlade. Hvala.

hvala lepo, jer očigledno se najmanje razgovaralo o zakonu. Očigledno da većina poslanika nije iščitala dovoljno ni zakon, izmene i dopune zakona i onda upravo dolazimo u ovakve situacije.To smo već pokazali više puta kad ili niste do kraja ili niste dobro rastumačili to, a ovde, evo, konkretno za ovaj amandman lepo piše – Agencija može da pokrene postupak za davanje lučkih koncesija na predlog zainteresovanog lica za realizaciju. Da pokrene postupak, a na postupak za davanje lučke koncesije na predlog zainteresovanog lica za realizaciju određene lučke koncesije primenjuje se zakon koji je uređeno javno privatno partnerstvo i koncesija.

i prekršen je član 27. Ja sam se nekoliko puta javio i rekao sam da se javljam u vezi sa povredom Poslovnika.Vi meni odgovarate sa mesta kako nemam pravo. Ne možete vi proceniti da li imam pravo ili nemam pravo, da li sam u pravu ili nisam dok god ja ne ostvarim svoje pravo, a to je pravo da dobijem reč i da u trajanju od dva minuta navedem koji je član Poslovnika povređen i da navedem na koji je način povređen. Ovde je više povreda bilo.Prva povreda vaša, što mi ne date reč. Nesporno da je načinjena. Niste mi dali reč, a doneli ste sud da nemam pravo pre nego što sam obrazložio. Ne može biti čistija povreda.Druga stvar, gospodin Knežević, nema pravo da kaže da je očigledno da poslanici nisu pročitali zakon i da ne znaju o čemu se radi. On nije ovde da nama drži lekcije, nije ovde da ispituje poslanike. To je nedopustivo. Kada ćete vi jedanput kao predsedavajući zaštiti ugled Narodne skupštine i postaviti ministre tamo gde im je mesto. Mi smo narodni poslanici. Ministri, mi odgovaramo narodu, građani su suverenost preneli na nas, mi smo neposredno birani,

Još za vreme DS i vlasti tih kvazi demokratskih stranaka to se obrnulo. Ministar kad dođe, on je kao beli medved. Govori šta hoće, priča koliko hoće, može šta hoće i kritikuje narodne poslanike, a mi ne možemo dobiti reč da kažemo ili da makar ukažemo na povredu kada je napravljena. Kolega Šaroviću, ovo što sam ja prekršio Poslovnik može da se podvede pod član 103. koji niste ni reklamirali. Da i član 107. i to se uporno trudim da uradim, ali kolege poslanici mi ne dozvoljavaju, a ništa ne vidim loše što je ministar rekao da se izčita ceo član.

116. odredbe ovog Poslovnika, o redu na sednici Narodne skupštine primenjuju se i na druge učesnike na sednici, dakle, ministar je insinuirao da ovde nismo čitali zakon tačka 6. odnosno opomena se izriče narodnom poslaniku ako upotrebljava psovke i uvredljive izraze.Stvarno ću vas zamoliti da ne koristite jednu od najosetljivijih društvenih grupa, a to su deca u političkoj raspravi. I ispravna terminologija, jeste deca sa teškoćama u razvoju.Zaista razvoju.Zaista vas molim da vodite računa. A to koliko ko brine o određenim osetljivim grupama, vrlo se jasno vidi i po tome koliko osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno da učestvuju u radu Skupštine.Verujte mi, mislim da će nekima koji sede preko puta mene uspeti nešto što nije uspelo ni vrsnim ruskim lekarima, jer mi izazivate takve impulse da mislim da ću jednog dana na kraju u ovoj Skupštini i prohodati. Hvala

dobacujte mi sada više, jer ako se nečega gnušam jeste da u svrhu političke promocije se zloupotrebljavaju neke stvari.Niko neke stvari.Niko ovde nikoga ne smeta da obavlja posao narodnog poslanika i trudimo se u skladu sa našim mogućnostima da svim poslanicima obezbedimo isti tretman. Ali, isti tretman ne podrazumeva da neko mora da sedi u prvom redu.(Saša

ne piše da morate da sedite, vaša poslanička grupa. Ne možete da pojašnjavate ništa. Šta ste imali da kažete, imali ste.Pošto se odredbe Poslovnika primenjuju i na ministra, i on ima pravo da odgovori kada bude napadnut. Ja ne razumem šta vi hoćete, da ispričate šta vama padne na pamet, a onda da poslanici sa druge strane vama ne odgovore?Da vama ne odgovore?Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje?U redu, izjasniće se.Nema više po Poslovniku. Završili smo Poslovnik, jer ako idu dve reklame po Poslovniku, prijave da je prekršen Poslovnik, treću ne vidim čemu služi.Reč ima ministar Goran Knežević. Izvolite. Nisam imao nameru da nikog uvredim i ne bih voleo da se neko našao uvređenim sa onim što sam rekao, jer i sam sam imao priliku da više puta sedim u ovim klupama, znam koliko je to teško, znam koliko je to odgovorno i znam koliko to zahteva i koncentracije i pažnje.Jednostavno, možda sam ja loše definisao jedan moj stav, a taj stav se zasniva na tome da bar desetak amandmana je potpuno potpuno pogrešno pročitano. Znači, ne govorim da je pogrešno protumačeno, nego pročitano. Upravo pratim ovde sa kolegom kako to ide i jednostavno, možda mi je izletelo nešto što je nesmotreno. Još jednom se izvinjavam ako se neko našao uvređenim. Nije mi to bila namera. Da li još neko želi reč po ovom amandmanu?Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Miroslava Stanković Đuričić i Zoran Krasić.Da li neko želi reč?Reč reč?Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. **Sreto Perić** Dame i gospodo narodni poslanici, mi srpski radikali izuzetno cenimo vodni potencijal naše države, kako izgradnjom mini hidroelektrana na malim našim rečicama, tako i ozbiljno tretiramo plovidbu na unutrašnjim vodama, ali ovde je osnovni problem kod zakona koji reguliše tu materiju.Znači, on je donet 2010. godine. Sadašnja većina nije bila tad većina, ali već rane zimske promene koje su usledile u tom zakonu 2012. godine kreirala je sadašnja većina, pa onda rane prolećne 2015. i kasne jeseni takođe 2015. godine, donele su neke promene koje nisu rešile problem.Gospodine ministre, vi očigledno imate problem u Sekretarijatu za zakonodavstvo, s jedne strane, i kad bi me neko naterao da kadriram u Srpskoj naprednoj stranci, ja bih gospodina Martinovića rasporedio u Sekretarijat za zakonodavstvo i onda bi sigurno predlozi zakona bili neuporedivo bolji nego što su sada.Ima još jedan problem, čini mi se, u samom Ministarstvu nema dovoljno dobrih stručnjaka koji bi rešili na bolji način ove zakonske predloge.Mi smo intervenisali na član 229a. tako što ste vi predložili da se iznos naknade za upotrebu obale koja se plaća za ukrcavanje ili iskrcavanje utočenog naftnog gasa itd. plaća obaveza, odnosno može se osloboditi ili umanjiti do 30%, a vi ste sada rekli – isključivo 30%. Znači, ovde je bila ostavljena mogućnost i za agenciju da od slučaja do slučaja, a ne nikad više od 30% umanji tu naknadu,

kažete da se oslobađa, odnosno da se naplaćuje onih 50% koliko je do sada bio popust. Pa, mi pričamo o razvoju Železare. Kinezi su došli. Pokrenulo se nešto, vi to hoćete da uništite. Kompletan predlog ovog zakona je trapav.

može.Demokratska stranka predlaže u članu 37. brisanje stava 2. i 3. i DS uvažava napore ministra Kneževića što je danas ceo dan prisutan u sali, ali takođe, izražavamo i nezadovoljstvo zato što gospođa Zorana Mihajlović nije u sali. Ovo je njen resor i njena tema, tako da je ovo ne znam koji put da gospođa Mihajlović nije došla da odbrani ili da predstavi poslanicima ono što je njen delokrug.Znamo da Vlada može da ovlasti bilo kojeg ministra, pa smo tako nezadovoljni zašto nije ekspert Vulin došao danas da nam obrazlaže ovaj zakon, već gospodin Knežević.Predlagač ide u krajnost i ukida mogućnost da se i do 50% smanji lučka taksa za proizvode od čelika i ruda, potrebnih za njihovu proizvodnju. Pa, DS ima opravdanu sumnju prema toj odluci, da li je ovakva odluka u cilju stvaranja monopolskog položaja Železare Smederevo u našoj državi ili je to izuzeto posebnim sporazumima. Molim vas da nam to objasnite.Šta će na ovu odluku da kažu evropske čeličane, da li ćemo opet dobiti packe? Hoćemo li opet kršiti međunarodne sporazume kao što smo kršili u prethodnom vremenskom periodu?Čuli smo malopre sve samo ne o temi i amandmanima, tako da, zapažanje koje je ministar izneo ne stoji što se tiče DS, jer i gospodin Ješić i gospodin Ćirić i ja smo uvek govorili o amandmanima, ali smo kroz amandmane, pošto nemamo druge mogućnosti morali da odgovorimo i na to da su poslanici DS baksuzi zato što su trenutno u Americi, o trošku Vlade Americi, o trošku Vlade SAD, a ne o trošku građana Republike Srbije i prate izbore i u izbornom štabu Donalda Trampa i u izbornom štabu Hilari Klinton. Klinton. I DS se nije, niti se može mešati u izbore bilo koje suverene države, tako i države Amerike. A, ko je baksuz, kako smo čuli malopre, pa možemo da vidimo ko je držao predavanje u u Fondaciji Hilari Klinton i vidimo ko je najveći baksuz, kako smo malopre čuli da ste optužili poslanike DS. Evo, možete da pogledate lepo. Ako ne vidite, približiću vam. Molim kamere da ovo zabeleže.Što se tiče dvorca Heterlend,

su u vlasti sa SNS. Ako vam smeta nešto što se tiče Dvorca Heterlend, a mi danas stojimo i sa pravne strane i sa moralne strane da je sve u tom dvorcu i sa tim radovima čisto, pa zašto ste onda uzeli

da se još uvek traže umetnička dela koja su nestala iz ove zgrade.Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandar Martinović. Gospodin Milojičić je tada imao 15 godina, a ponaša se kao da ima isto i danas, tako da mislim da nije mnogo napredovao. Ja bih mu savetovao da skine tu čarapu sa glave, možda će biti malo pametniji u diskusijama.Što se tiče dece ometene u razvoju, tu sintagmu deca ometena u razvoju nisam ja izmislio. Ta sintagma nalazi se u ugovoru koji je potpisan između Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i i opštine Novi Bečej. Nemojte samo da mi kažete da su ugovor u ime opštine Novi Bečej i Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine zaključili neki odbornici DS koji su izabrani na izborima 2016. godine. Ugovor je zaključen, ako se ne varam 2010. godine.Još nešto da vas obavestim. Gospodin Pajtić, vaš bivši predsednik, je mene tužio za klevete za klevete zbog toga što sam u javnosti izneo sve činjenice do kojih sam ja uspeo da dođem, bez vaših interneta i bez vaših objavljivanja ugovora na internetu, a vezano između ostalog za malverzacije oko tzv. rekonstrukcije Dvorca Heterlend u naseljenom mestu Bočar u opštini Novi Bečej. Dakle, sudski postupak se vodi, ali tu ima jedna stvar. Ja sam se pojavio na ročištu, sam. Gospodin Pajtić je poslao svog advokata. Danima je pričao o tome kako će da me tuži, kako će da podnese jednu, drugu, petu tužbu, itd, kako će on mene da pogleda u oči na sudu itd. Poslao je advokata. Ja sam se pojavio sam. Posle toga se više nije pojavljivao čak ni njegov advokat.Dakle, sudski postupak je u toku. Ono što je mnogo važnije, ja se nadam da će nadležni državni organi da privedu pravdi one koji su potrošili dva miliona evra navodno zbog pomoći deci ometenoj u razvoju, a te pare su završile u privatnim džepovima, između ostalog i tako što je kupljen stan bivšem direktoru Fonda za kapitalna ulaganja Momčilu Miloviću, potonjem konzulu Republike Srbije u Trstu.

Dakle, gospodin Milojičić je pomenuo moje ime i prezime i rekao kako treba da me primiri. Valjda će on da me primiri.Gospodine Milojičiću, vi znate da ne valja kada vi iz DS pokušavate da primirite radikale.

umirujete.Gospodine Milojičiću, vi se sa druge strane ubeđujete sa vladajućom većinom koje veći baksuz i zbog čega je izgubila Hilari Klinton, da li je to Vučić ili je to Balša Božović. To je mrtva trka. Ja priznajem, ali nije zbog toga ona izgubila. Izgubila je jer je pobedio Donald Tramp, pobedio je uz podršku Vojislava Šešelja. Svaki kandidat koga mi podržimo pobedi, pobedi, pobedi Mladen Grujičić posle ko zna koliko godina, pa podržimo referendum u srpskoj, pa uspe, pa podržimo Donalda Trampa, a svi ste se vi smejali. Sada kada je Donald Tramp pobedio utrkujete se ko će prvi čestitati. Oni koji su se do juče ulizivali politički gospođi Klinton sada potrčaše da kažu kako Tramp ima ogromnu energiju i kako je ta ogromna energija potrebna, ne samo građanima SAD, nego i građanima čitavog sveta. Da bi neko vodio narod, mora imati političku viziju. Vi ste pokazali da tu političku viziju nemate. Vi ste, gospodine Milojičiću, izabrali gubitnike, pa ste i sami postali gubitnik, a ovo je samo još jedan putokaz građanima Srbije za koga treba da glasaju na predstojećim izborima. Za razliku od svih vas, mi nemamo problem, imamo odličnog kandidata, nema svađe, idemo do pobede.

Ja neću reklamirati povredu Poslovnika, ali repliku sam tražio pre svih. Uvreda je svakom čoveku, koji drži do sebe, kada ga uopšte i pomene tzv. gospodin ekspert za uništavanje opštine, pranje para preko ustanova zvanih fudbalski klubovi i nesuđeni kapiten Hajniken tome, bilo bi zaista mnogo bolje da su ćutali, ali zahvaljujem se što sam otkrio nešto što nisam znao, koga je Donald Tramp isfinansirao da izmaleriše Hilari Klinton u svoj štabu, pošto ja to spominjao nisam. I na tom otkriću i samo prepoznavanju nekima ovde, ja se zahvaljujem. **Radoslav Milojičić** Hvala, gospodine predsedavajući.Imam pravo na dve replike, pošto su me direktno pomenuli gospodin Martinović i gospodin Nemanja Šarović. Ja znam da su oni

ali niko od sadašnjeg rukovodstva DS nije učestvovao u tome, je to što je napravljena Frankeštajn SNS koja je uništila sve čega se dotakla, koja je smanjila plate, koja smanjila penzije građanima Srbije, koja je smanjila subvencije u poljoprivredi sa 14.000 dinara na 4.000 dinara, koja je podigla cenu električne energije za 28%.Što se tiče gospodina Pajtića, gospodine Martinoviću, da, on jeste bivši predsednik DS. Ako niste upućeni, pošto vidim da ste vrlo lošu upućeni i ne govorite nikada istinu, sadašnji predsednik DS je gospodin Dragan Šutanovac, ali ono što je doktor Bojan Pajtić sa svojim timom uradio u Vojvodini vi nećete moći ni da okrečite u toj istoj Vojvodini.Što se tiče kriminala i korupcije, pet godina godina je SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem i Dragicom Nikolić i taštom i sinom i drugi sinom Tome Nikolića na vlasti. Zašto ne pohapsite sve ljude koji su kršili zakon? Zašto ne uhapsite sve lopove? Nemojte ovde da mašete praznom puškom i da mašete praznim papirima. Građane interesuje to kakvo im je stanje u frižideru, kakvo im je stanje u novčaniku i kakvo im je stanje u rezervoaru, a u poslednjim pet godina im je stanje katastrofalno zbog vaše loše politike

Samo polako, treba mi malo vremena da se dozovem k sebi posle jednog ovakvog govora,

Kada vam neko za dve minute saspe bujicu neistina, uvreda, izmišljenih statistika, onda je jako teško dati neki suvisao odgovor.Bolje

Nemojte vi da pitate nas da li ćemo ili nećemo glasati za vaše amandmane, pitajte vi vaše kolege. Dakle, ako su vam amandmani tako dobri i tako sjajni čudi me da pričate sami sebi i sami sebe ubeđujete.Dakle, treba da okupite najpre vaše kolege i pre nego što pitate gde je ministarka Zorana Mihajlović i gde je onaj ili ovaj ministar u Vladi Srbije, pa vaš predsednik poslaničke grupe neće da vas sluša. Vas vaši poslanici neće da slušaju.I, ja molim sve poslanik SNS da više ne trošimo uzalud vreme na replike čoveka koji samog sebe predstavlja. Gospodin Goran Knežević sutra putuje zajedno sa predsednikom Vlade, Aleksandrom Vučićem u Rumuniju.

vam, gospodine Kneževiću želim srećan put u Rumuniju, kao što vam želim srećan put i u Kazahstan, da se vratite iz Rumunije i Kazahstana sa mnogo dobrih ugovora za privredu i za građane Republike Srbije. samo polako imamo pravo povredu Poslovnika, pa da shvatim uopšte o čemu se ovde radi, pošto se ne radi o amandmanu

Hvala predsednice.Ja se pozivam na član 106. u vezi člana 27. i ukazujem na već očigledno prevelik stepen tolerancije, ne od vas, već od gospodina Arsića prema svemu onome što se izdešavalo, tolerancije prema pozivanju na Poslovnik i zloupotrebu Poslovnika, jer je najgrublji vid zloupotrebe Poslovnika, ako se Poslovnik koristi u svrhu replike ili razvijanja marketinškog pristupa na današnjoj sednici, a toga je bilo previše danas.Da ne bi bili mi, svi ostali ovde taoci, jednog takvog pristupa, naročito kada je u pitanju opozicija, onda mislim da je krajnje vreme da se prestane sa zloupotrebom Poslovnika i da se vratimo na dnevni red. Ja vas molim da prevashodno zbog građana Republike Srbije koji sigurno doživljavaju na jedna poseban način sve ovo što se ovde dešava, da je krajnje vreme da uozbiljimo raspravu i da se posvetimo onome zbog čega smo danas ovde. Zahvaljujem. **Maja Gojković** Apsolutno se slažem sa vama i sada ću biti rigorozna.Oduzimam svim poslaničkim grupama vreme i tako ćemo završiti.(Radoslav

s mesta: Po amandmanu.)Ima drugih poslanika, uopšte niste jedini u sali.Apsolutno se slažem sa poslanikom Neđom Jovanovićem.Poslovnik mora da se koristi, kazne da se izriču i to je jedini način da uopšte imamo sednicu.Daću kada drugi poslanici budu rekli svoje o amandmanima.Ko je Ivan Manojlović?Ivan Manojlović. Izvolite.Po amandmanu inače odmah prekidam, stvarno, bez obzira iz koje poslaničke grupe

apsolutno se protivimo prihvatanju ovog amandmana i upravo ono što je karakteristično i zajedničko, o čemu je bilo već dosta reči, eto oni koji su upravo podnosioci ovog amandmana iskoristili su priliku da pod jednom kratkom rečenicom briše se, dobiju priliku da govore o nekim drugim stvarima ne vezano za ovaj Zakon o plovidbi.Pri tome, ja sam samo hteo da ukažem na jednu činjenicu, ako bude nejasno zašto smo mi između ostalog takođe protiv da se ovaj amandman prihvati, to je bar razlog zato što ni oni koji su podnosioci ovog amandmana nisu prisutni u sali.

37.)Nemojte dobacivati.Apsolutno ste napravili opštu konfuziju. Ja sam na strani poslanika pošto oni koji žele da prate raspravu ne mogu to da rade.Daću

reč.)Zahvaljujem puno na ovim uvažavajućim rečima koje ste izrekli.Uopšte me nećete iznervirati, jer važno je i ko vas uvredi.(Radoslav

amandmanu o kome se od jutros diskutovalo, počevši od pobede Trampa do mog ulaska u salu. salu. Član 37. Predloga zakona, briše se, tekst Predloga zakona glasi tako i tako. Hvala.

Ovaj predlog amandmana briše se smatram da treba odbiti iz razloga što se kroz njega i sve ove amandmane briše se, na neki način pokušava zbrisati smisao zakona ili cilj zakona, tako da kažem, u celini.Mislim

ovde, za određenu grupu male dece. Određeni poslanik je rekao, ne znam da li ste bili ovde, gospodinu prof. Martinoviću da se stidi što je upotrebio reč deca ometena u razvoju.Kao razvoju.Kao čovek struke, upozoravam dotičnog koji je rekao da se stidi, da se izvini gospodinu Martinoviću, jer je pravilnu reč upotrebio. Ima više izraza sa posebnim potrebama, specijalnim potrebama itd. mi koji smo pedagoške struke znamo to vrlo dobro i ovo je na neki način uvreda.Molim zaista poslanika da se izvini gospodinu Martinoviću u ime dece. dece. Dajem mu predlog da pogleda enciklopedijski rečnik iz pedagogije i pedagošku enciklopediju pa će vrlo dobro videti da je bio u redu. **Maja Gojković** Hvala.Moram da pogledam stenogram da vidim šta se

li neko želi da priča o članu 37, na član 37? (Ne.)Na član 37. amandman su zajedno podneli poslanici Goran Ješić, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Da li neko od predlagača želi reč?

Samo da razjasnimo nešto. Predstavnik predlagača je malopre nešto rekao o članu 36. Mi nismo podneli amandman na član 36, da znate. Što se tiče amandmana na član 37, samo da se skoncentrišemo da se radi o naknadi za upotrebu obale. Član 38. Predloga zakona, a to je član 229b osnovnog teksta odnosi se na naknadu za pristajanje. Znači, samo da se razgraniči.Vi vršite odgovarajuću izmenu u članu 229b, ali zaboravljate poslednji stav u tom originalnom tekstu člana 229b, a to jeste uplata naknade za upotrebu obale, a nije za pristajanje. Kako to niste uspeli da ispravite? To je prva stvar.Druga stvar jeste što moram da skrenem pažnju agencija naplaćuje tu naknadu, a naknada jeste javni prihod, ali ta naknada bi morala nekako da se uredi i zato je potreban novi zakon. Kakva je to naknada koja se naplaćuje fakturisanjem?Ima fakturisanjem?Ima nešto dobro što ste uradili kod izmena u prethodnim članovima gde naknadu više ne treba da propisuje ne znam ni ja itd, već ste to prepustili Zakonu o republičkim administrativnim taksama za jedan drugi deo. To je dobro. Ovo ovde prosto ne mogu da shvatim.Dalje, izbacili ste ovo umanjenje. Vidite, vi niste videli poslednji stav u originalnom tekstu. To je taksa za pristajanje, a vama kaže taksa za upotrebu obale. Što to makar niste ispravili? Računate da ovako napisano alternativno možete da pretvorite u obavezno, umanjuje se za 30. Ne, prepustite to Agenciji, prepustite toj odluci kojom se reguliše ta naknada. Nemojte ovako da radite po automatizmu. Ne valja po automatizmu da se radi.

Mi amandmanom tražimo da se briše član 39. Predloga zakona. Tim članom vi menjate odgovarajuće stavove u tom članu 229g, ali skrećem vam pažnju, to ste radili već 2015. godine februara meseca. Sada idete dalje. Isto se odnosi na neko umanjenje do 30% koje se priznaje. Nemate potrebe, neću konkretno da objašnjavam, da prepričavam ovo pošto poslednja tri, četiri člana imaju svoju neku logiku, imaju neko svoje jedinstvo. Umanjenje koje je propisano zadržite ga baš na način i u obliku kako je propisano još 2015. godine.Vi ovde sada ubacujete još neke druge kriterijume za koje takođe tražimo da se izbrišu. Na umanjenje iznosa naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi iz stava 6. ovog člana primenjuju se odredbe propisa kojima se utvrđuje državna pomoć male vrednosti. Nema potrebe da unosite to. Zašto? Taj se zakon primenjuje pa se primenjuje, o kontroli državne pomoći.Otvarate logički problem. Šta je važilo dok niste predložili ovu promenu? Pa Zakon o državnoj kontroli pomoći. Zašto to radite? Ovaj zakon morate pod hitno da preradite zato što je u mnogim odredbama kontradiktoran i što izlazi iz osnovne sadržine zakona, a to je plovidba, bezbednost plovidbe, pa na drugom mestu se nalaze luke i sve ono što je sa lukama.Kada pričate o lukama, pričajte o lučkoj delatnosti, ne ulazite u pitanja svojine. To drugi propisi treba da regulišu.

se o članu koji je menjan i 2012. godine i 2015. godine, pa ga menjate i 2016. godine. Tri puta menjate jedan isti član. Kada se tri puta menja jedan isti član jednog zakona znači da nešto nije u redu, znači da nema koncepcije. Nemate sistem.Da li je došlo do promene politike? Nije došlo do promene politike. Da li je došlo do promene u nekim drugim propisima? Nije došlo do promene u nekim drugim propisima. Zašto onda menjate? Verovatno se formira neka druga politička volja. Kakva volja? To ne znam. Vi to najbolje treba da znate.Šta se ovde menja? Opet se ubacuje priča kada je započet postupak privatizacije? Ako je započet postupak privatizacije posle 4. juna 2003. godine, nešto što je izuzetak i što je stečeno pravo ne priznaje se, a ako je taj postupak počet pre toga onda se priznaje i dobija tretman kao da je ugovor o privatizaciji zaključen pre tog datuma, a vi ste rekli da taj datum jeste vododelnica za koncesiju. Potpuno nepotrebno. Zašto u jednom propisu koji reguliše bezbednost plovidbe, vodne puteve, kontrolu, obezbeđenja kvalitetnog saobraćaja, lučku delatnost pre svega definiše šta je pristanište, šta se radi u pristaništu, zašto u jednom takvom propisu ubacujete svojinskopravne odredbe kojima menjate suštinu ostalih propisa koji regulišu tu oblast?Kada se to tako uradi na ovaj način vi, ne konkretno vi, ne mislim na vas po imenu i prezimenu, ni na koga ne mislim, brkate prst u oči. Kažete – evo, pogledajte tamo.

je pristanište namenjeno za sopstvene potrebe operatera u okviru obavljanja njegove delatnosti i može da se osnuje samo radi pretovara robe potrebne za obavljanje njegove osnovne delatnosti, a za koju ne može da se pruži usluga pretovara u najbližoj luci i koje ispunjava druge uslove u skladu sa propisom iz člana 210. stav 2. ovog zakona.Verujte zakona.Verujte mi, uopšte mi nije jasno niti šta ste hteli da kažete, ni zašto ste ovo ugradili. Zašto ste ovo ugradili? Šta je pisac hteo da kaže? Pristanište za sopstvene potrebe, moram da vam skrenem pažnju da postoje negativna iskustva sa takvim varijantama pristaništa, kada je radila ta lučka kapetanija pre nekoliko godina, kada je „Železnica“ stradala zbog toga što je morala da napravi prilaz za neke cisterne sa gasom za neke ljude.

Ali, javiće se takvi uvek. Ne treba vam to, ne pravite zakon prema potrebama nekih ljudi, kada znate da su njihovi interesi krajnje problematični. **Aleksandar Marković** Zahvaljujem predsedavajuća.Iako sam negde u jednom delu možda i saglasan sa prethodnim govornikom, moram da istaknem da ne možemo prihvatiti amandman kojim se predviđa brisanje ovog člana.Želeo bih samo da razjasnimo jednu nejasnoću. Da, jeste ovaj pojam unesen prevashodno zbog „Železare Smederevo“, dakle, zbog naših kineskih partnera, zbog situacija koja je jako teška bila u tom preduzeću. Ono što je sigurno, sigurno je da ako je to svojevrstan ustupak, ustupak je u svakom smislu unesen u ovaj predlog zakona iz najbolje namere, da se izađe u susret kineskom partneru zbog 5.000 zaposlenih u „Železari“.Stoga mislim da je to dobro, mislim da je to nešto što je dobro za Srbiju i svakako iz tog razloga bi to trebalo da ostane predmet ovog zakona, odnosno da se ne prihvati amandman kojim se briše određeni član. Zahvaljujem. Ovaj amandman se odnosi na, kako ste vi rekli, taj član, ali to je isti amandman o kome smo pričali pre možda dva sata. Tiče se mogućnosti vođenja upravnog spora, pa ne bih to da ponavljam.Moram da skrenem pažnju povodom onog prethodnog amandmana. Znate, u potpunosti se slažem da treba da se pomogne onaj ko je kupio „Železaru“ da ima niže inpute za svoju buduću proizvodnju itd, ali kako da ima niže inpute ako mu se ne odobrava onaj popust koji ima za korišćenje obale od 50%, a to ste ugradili u jednom u prethodnih članova. Ne priznaje se više onaj popust od 50%, jer brišete taj stav iz tog člana.Sada člana.Sada čujemo da sopstvena pristaništa za sopstvene potrebe potrebna su zbog „Železare“. Nema logike. Član gde im priznajete 50% popusta brišete,

se tiče konkretno ovog člana, trebali ste da uzmete jednu standardnu formulaciju, da upravni akt protiv koga nije dozvoljena žalba se tretira konačnim upravnim aktom protiv koga može da se vodi upravni spor. Ovako, ovom formulacijom, koja je poprilično nezgodna, može da se stvori zabuna i ne mora da se stvori zabuna, ali skrnavite tekst, jer ste i ranije mogli to isto da radite, sve bez ovog teksta.

čelik i rude čelika, jel tako?To je ukinuto posle konsultacija sa Ministarstvom finansija, jer to je direktna državna pomoć i ona je, kao što znate, zabranjena po SSP i to je praktično moralo da ne bude u zakonu.

Hvala.Poštovana predsednike, poštovani gospodine ministre, poštovani narodni poslanici, javljam se u vezi sa amandmanom podnetim na član 43. Predloga zakona, koji je podnela grupa narodnih poslanika.Naime, ovim članom 43. Predloga zakona dopunjuje se član 240. važećeg zakona u smislu propisivanja da je rešenje kojim se izdaje odobrenje za privremeno pretovarno mesto konačno u upravnom postupku i da se protiv njega može pokrenuti upravni spor kod upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.Ovo izmenom zakonom se u stvari popunjava pravna praznina u postojećem zakonu, kojom se obezbeđuje adekvatna pravna zaštita učesnika u postupku za izdavanje i oduzimanje odobrenja, za obavljanje lučke delatnosti u okviru privremenog pretovarnog mesta, odnosno ovom izmenom se odredbe člana 240. važećeg zakona usklađuju sa Zakonom o opštem upravnom postupku kada su u pitanju konačnost rešenja i rok za pokretanje spora pred upravnim sudom.Smatram da razlog za brisanje ovog člana koji predlažu kolege nije opravdan, jer je u suprotnosti sa ustavnim pravom svakog građanina na pravnu sigurnosti i pravnu zaštitu. Iz tog razloga mišljenja smo da ovaj amandman ne treba prihvatiti. Hvala. Hvala. Samo bih jednu rečenicu iskoristio povodom ovoga što je gospodin Knežević rekao. Znam ja to, gospodine Kneževiću, da zbog SSP ste morali tako nešto da uradite kada je u pitanju ono umanjenje. formalno-pravno i materijalno-pravno nisu ispunjeni uslovi za to. Sada ću vam reći, definicija državne pomoći podrazumeva da državna pomoć je svaki stvari ili potencijalni javni rashod ili umanjenje ostvarenja javnog prihoda kojim korisnik državne pomoći stiče povoljniji položaj na tržištu.Kakav povoljniji položaj može da stekne „Železara Smederevo“, kada je apsolutni monopolista, jedini, jedina je, niko više? Ko god dođe tamo u Smederevo i istovari tu rudu imaće isto pravo na isti popust.

Poenta ovog našeg amandmana jeste da pratimo prethodne amandmane kojima smo tražili da se određene stvari srede. To se pre svega odnosi na član 25. Predloga zakona.Ovaj Predloga zakona.Ovaj amandman je podnet samo zbog pravno-redakcijskih razloga, jer sledi neke ranije amandmane, a u ovom članu zakona se propisuju prekršaji i mi mislimo da trebamo biti dosledni. Ako smo bili dosledni u članu 45, tu doslednost treba da prikažemo i na članu 44. osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, amandman na član 44. podneo je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman

saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao

Pa, omaškom je jedna reč ispuštena iz ovog mog amandmana tako da je amandmanom koleginice koju ste pomenuli Rakić, to stavljeno, a onda je Odbor praktično moj predlog amandmana stavio kao svoje rešenje, ja to prihvatam kao tehničku ispravku i odustajem od ovog amandmana. Zahvaljujem.Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje i infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman

ima svoj leksički smisao. Jedan je prihvaćen praktično ovom izmenom preko odbora, a tri je prihvaćeno u izvornom tekstu i to lako dobro. Povećane su minimalne kazne za sve prekršaje koji su navedeni, ali to nažalost ne uspeva da popravi ovaj zakon.Mi smo imali raspravu jako dugo, jako neobičnu sa svim i svačim, ali ono što se jasno videlo to je da je ovo zakon koji menja zakon koji je donet prema manje od dve godine. A ovaj tekst zakona treba da bude potpuno primenjen, ako se dobro sećam do kraja 2018. godine. To znači nije bila nikakva velika preša ili gužva da se to uradi tako brzo.Izmene koje su date očigledno da imaju puno nedostataka, ne samo iz mojih amandmana, nego iz amandmana koje su mnoge kolege dale. I, to nam govori da je ovde praktično donet zakon, novi Predlog zakona o izmeni Zakona samo da bi se nešto radilo. Ja ne vidim da mi u proceduri imamo neke zakone koji nas čekaju, a istorijska istina je da je od marta meseca ove godine kada je bila poslednja sednica prošlog saziva do današnjeg dana usvojeno samo nekoliko zakona.

proceduri sa željom da se u Skupštini ponovo ili već jednom počnemo da se bavimo ozbiljnim stvarima, a ne da naše rasprave budu ovakve kakve su danas gde je očigledno nasilje većina prema manjini u parlamentu.

i to je dobro, ostajem pri onome što sam rekao malopre da to nije uspela da popravi ceo zakon, tako da ću glasati protiv zakona uz uvažavanje toga što su usvojeni amandmani.Imamo jednu neobičnu stvar, inače u našem radu, a to se videlo danas da Predlog zakona koji je predlog Vlade Srbije ne brane ministri, ni odsutna ministarka koja je tu juče bila, ni prisutni ministar, nego da to brane poslanici većine, što je jako neobično. Jer, to nije predlog poslaničke grupe SNS ili ne znam koga nego je to predlog Vlade.

Moja greška, onaj prethodni nije bio prihvaćen, a prihvaćen ovaj koji ste rekli sada. On je odbijen iz demagoškog razloga da zbog malih plata ljudi koji rade u brodarstvu nije dobro da im se podižu kazne to je stvar jedno vrlo neobično To znači da ljudi koji nemaju primanja ne treba da budu kažnjeni ni za šta. A oni koji imaju velika primanja ili koji su bogati treba da plaćaju enormne kazne za pogrešno parkiranje i za sve opet metodološki je potpuno nebitno. Pošto su male plate u brodarstvu i u svim tim službama koje idu okolo, kakve to veze ima sa tim da ako ja napravim neki prekršaj da treba da budem pravilno, srazmerno kažnjen za to.Zato ministre, evo prilike da se uključite, jer ja mislim da taj demagoški razlog za odbijanje ne treba da opstane i mislim da Vlada koja se inače zalaže bar na rečima za tržišnu ekonomiju i poštovanje prava samo na rečima treba da prihvati ovaj amandman. Hvala. Ne, ne ovaj amandman je prihvaćen 48.A to je prošla diskusija o tome, ne vraćamo se na to.Na to.Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine amandman na član 49. podneo je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Pitam ministra da li prihvata ovaj amandman Odbora?

Članom 50. Predloga zakona je propisano, odredbe člana 9. ovog zakona primenjivaće se od 1. decembra 2018. godine. A član 9. Predloga zakona kaže

Lučka kapetanija ne odobrava pristajanje broda iz stava 1. ovog člana radi ukrcanja i iskrcavanja robe ili putnika i nastavljam dalje šta piše u članu 50. – do početka primene člana 9. to je 1. decembar 2018. godine, lučka kapetanija će u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se uređuje zaštita državne granice osim u slučajevima propisanim u članu 9. to je ono tamo, popravka broda, odobriti pristajanje vangraničnog mesta brodovima u međunarodnom saobraćaju i u slučajevima radi obavljanja pretovara robe, a tamo je bilo zabranjeno, pod dva radi obavljanja pretovara nafte ili derivata nafte, odnosno uglja za potrebe rafinerija i energetskih objekata kada je to potrebno iz razloga očuvanja delatnosti tih objekata.Da li je neko shvatio šta su oni napisali? Ono što treba da stupi 1. decembra 2018. godine po članu 50. ne važi, stupiće odmah a preko toga širimo i na naftu i na naftne derivate i na ugalj i na sve.Ne sve.Ne znam, ja ovo prvi put vidim da se ovako pravi veza između dva člana, a oba treba da budu neki izuzetak.

ovako – Privredna društva koja su u postupku privatizacije stekla imovinu subjekta privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji dužna su da pribave novo odobrenje za obavljanje lučke delatnosti u skladu sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Pa, mi se ubismo razmatrajući malo pre one članove gde im se to ne traži.Stav 2. – Privrednim društvima koja na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju lučku delatnost i koja posluju sa većinskim državnim kapitalom a koja su upisana kao nosioci prava korišćenja na neizgrađenom i izgrađenom zemljištu, državnoj svojini

pogotovo zašto vi iz Ministarstva saobraćaja, koji u vašem resoru imate i građevinarstvo? Pitanje svojine na građevinskom zemljištu ili korišćenje na građevinskom zemljištu regulišete zakonom koji treba da reguliše bezbednost plovidbe. Pa, imate vaše zakone kojima ste to regulisali. E, to je taj problem, što u jednom ministarstvu gde je skoncentrisano tri, četiri resora, nijedan resor ni sa jednim ne razgovara, jedan resor drugom resoru otima neke nadležnosti, a sve po principu izuzetaka, a kada se pojavi izuzetak, uvek se javlja nešto drugo što prati izuzetke.Vodite računa kada budete dizali ruku za ovaj predlog zakona. Ja vam predlažem pod hitno donesite, podnesite novi predlog zakona koji treba da reguliše bezbednost plovidbe i luke. Hvala.Na član 51. amandman je podneo poslanik Zoran Živković. Izvolite. **Zoran Živković** Hvala lepo.Evo prilike za prisutnog ministra da prihvati amandman i da time prizna grešku, da kažemo bolje omašku koju je napravila Vlada, očigledno ne čitajući dobro svoj predlog zakona,

br.38/14)“ itd. Odbijen je taj amandman, kaže - ne prihvata se iz razloga što je taj član i taj stav predložen u ovom amandmanu dat u istovetnom tekstu kao predlog

se poziva u članu 51.Znači, u čemu je stvar? Stvar je u jednom slovu, ali to slovo naravno da može bitno da promeni formalni deo ovog zakona. Prema tome, neće nikome pasti kruna sa glave ako se prihvati ovaj amandman, a on će kroz uvođenje pravog slova na pravo mesto da da formalno čist smisao ovom zakonu. Hvala.

postao sastavni deo predloga zakona.Katarina Rakić nije tu.Da li neko želi da govori o ovom amandmanu? (Ne.)Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto

kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.(Zoran što je sutra radni dan, a sada će biti obeležavanje Dana borbe protiv fašizma u državi, pa su mnogi poslanici zauzeti, a nadam se i vi.